Det eneste punkt på dagsordenen er: 1) Meddelelser fra formanden.

lov om forsøg med et socialt frikort. (Forlængelse af forsøg med et socialt frikort og indførelse af kontrol med sociale frikort)). Titlerne på de anmeldte sager vil fremgå af www.folketingstidende.dk